Благодаря, уважаеми господин Председател. „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение

На заседание, проведено на 29 октомври 2020 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 002-01-57, внесен от Министерския съвет на 27 октомври Законопроектът беше представен от госпожа Росица Велкова – заместник-министър на финансите. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност е изготвен във връзка

и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки – Директива (ЕС) 2017/2455, и на Директива (ЕС) 2019/1995 на Съвета от 21 ноември 2019 година за изменение на Директива (ЕС) 2006/112/ЕО по отношение на разпоредбите, отнасящи се до дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки – Директива 2019/1995. Предлага се въвеждането на нови разпоредби, обхващащи: вътреобщностни дистанционни продажби на стоки; дистанционни продажби на стоки внасяни от трети страни или територии; вътрешни дистанционни продажби и доставки, улеснявани от лице, което управлява електронен интерфейс, както и промени, свързани с прага и определяне място на изпълнение при доставки на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и доставки на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път. Предлага се въвеждане на нови правила, свързани с прилагане на режим в Съюза и режим извън Съюза за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия или услуги, извършвани по електронен път. Въвежда се нов режим за дистанционните продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, който може да се прилага за стоки, под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, с изключение на стоките, облагаеми с акциз, когато вносът им се осъществява в която и да е държава членка и независимо за коя държава членка са предназначени. Предлага се въвеждане на нов режим за деклариране и отложено плащане на данъка при внос, който ще може да се прилага от лица, които не са регистрирани за прилагане на режим на дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро. Направено е предложение за прецизиране на освобождаването от облагане с данък върху добавената стойност на застрахователни и презастрахователни услуги. С това се цели да се отстрани, установената от Европейската комисия, несъвместимост на националната разпоредба с разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност. Предлагат се и промени в чл. 118, свързани с изискванията към софтуерите за управление на продажбите в търговски обекти – СУПТО. С цел насърчаване на доброволното спазване на данъчно-осигурителното законодателство се предлага използването на СУПТО да бъде запазено, но като доброволна мярка и възможност за избор от страна на търговеца. В Преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта са изменени са изменени и допълнени данъчни и други закони, както следва: В Закона за акцизите и данъчните складове е променена разпоредбата на чл. 22 от Закона за акцизите и данъчните складове, свързана с прилагането на условията за възстановяване на платения акциз за етилов алкохол, вложен в производството на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и ветеринарномедицински продукти по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Допълнен е чл. 24б от Законопроекта с цел ясно да се регламентира, че в хода на процедурата по издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител компетентните административни органи имат задължение да вземат проби за лабораторен анализ, което могат да извършват на всеки етап от производствения процес. Прецизирана е разпоредбата на чл. 43, ал. 5, за да се избегнат затруднения при определянето на последния данъчен период в случаите на издадено решение за прекратяване на лиценз/регистрация, на което е спряно предварителното изпълнение и впоследствие е влязло в сила след съдебно обжалване. Във връзка с дейностите по подготовката на Агенция „Митници“ за преминаване към единна сметка за плащания на акцизни задължения са предложени промени в чл. 44 от Законопроекта. Създава се правна рамка, която да урежда случаите, когато при необходимост за лицензираните складодържатели и при изпълнение на определени условия да могат да надвишават определеното и предоставено за данъчния склад обезпечение. Предложено е допълнение в съществуващите условия за регистрация по реда на чл. 57а, ал. 1, т. 2 от Закона във връзка с ал. 10 на същата разпоредба. В чл. от Закона се създават нови ал. 4 и 5, чрез които се оптимизира административната дейност с оглед размера на установяваните задължения в отделен данъчен период, както и обусловената необходимост за избягване на затруднения при издаването на актове, за които е заплатен съответния акциз в страната. Прецизирана е и разпоредбата на чл. 104 от Закона, с цел да бъде използвана еднаква терминология за „митнически служители“. В чл. 128 се създава нова ал. 5, с която се цели преодоляване на противоречивата съдебна практика по отношение на определяне на мястото на извършване на нарушението във връзка със забраната за публикуване на обяви и съобщения, чрез които се предлагат за продажба акцизни стоки, както и отпадъци от тютюн. В Закона за корпоративното подоходно облагане са направени следните изменения и допълнения: удължава се срокът за прилагане на данъчното облекчение при извършване на производствена дейност в общини с безработица, по-висока от средната за страната, до 31 декември 2023 г. Удължен е срокът за прилагане на Насоките за регионалната държавна помощ за периода 2014 – 2020 г., във връзка с което се предлага и удължаване прилагането на данъчното облекчение по чл. 189 от ЗКПО до 31 декември 2021 г. Данъчното облекчение по чл. 184 от Закона за корпоративното подоходно облагане може да се ползва до 31 декември 2021 г. след решение от Европейската комисия за удължаване на срока на действие на схема SA.39869 (2014/N) Преотстъпване на авансови вноски за корпоративен данък не се допуска до датата на решението на Европейската комисия, при условие че същото е след 31 декември 2020 г. Преотстъпеният данък за 2019 и 2020 г. във връзка с чл. 2, т. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената в чл. 189б, ал. от Закона за корпоративното подоходно облагане дейност в срок до края на втората година, следваща годината, за която се ползва преотстъпването. Тази хипотеза се прилага само след постановяване на положително решение (получаване на разписка) от Европейската комисия за промяна на условията на схема SA.41183 (2015/ХА) – Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък. Предлага се изместване на датата за подаване на годишните данъчни декларации по ЗКПО, както и за внасяне на съответните данъци от 1 март до 30 юни. Вследствие на промяната на срока се налага и синхронизиране на свързани разпоредби в закона за авансовите вноски и начина на определянето им. Крайният срок за деклариране на промени в авансовото облагане е до 15 ноември. С оглед на въвеждането на правна възможност за организиране на пазар за растеж по смисъла на чл. 122, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти се предлага изравняване в режима на данъчно третиране на доходите от разпореждане с финансови инструменти и на доходите от лихви от облигации и други дългови ценни книжа, търгувани на регулиран пазар, с тези, търгувани на пазар за растеж. Предложението предвижда за ограничен период от пет години разпоредбите, касаещи данъчни облекчения, свързани с регулиран пазар, да се прилагат и за пазар за растеж. Закона за данъците върху доходите на физическите лица е предвидена промяна във връзка с необходимостта от синхронизация на разпоредбите на ЗДДФЛ с тези на Закона за защита на личните данни. Прецизират се правилата, касаещи задължението на физическите лица да издават документи, когато извършват стопанска дейност или получават доходи от наем, като отпада необходимостта от издаването на документ, когато плащането е направено по банков път. Във връзка с въвеждането на правна възможност за организиране на пазар за растеж по смисъла на чл. 122, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти се предлага изравняване на режима на действащото данъчно третиране на доходите на физическите лица от разпореждане с финансови инструменти и на доходите от облигации или други дългови ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар, с тези, допуснати до търговия на пазар на растеж. с изместването на датата за деклариране и плащане на годишните данъци на юридическите лица по реда на ЗКПО се измества и срокът за деклариране и внасяне на годишните данъци за лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци или физически лица, регистрирани като земеделски стопани, избрали доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа. Предлага се и въвеждането на нов вид облекчение за лицата при ползване на услуги за ремонтни дейности. Целта на данъчното облекчение е физическите лица, които през годината са направили подобрения и ремонт в собствените си жилища, да могат да намалят общата сума на годишната си данъчна основа с реално платените от тях разходи за труд на физическите или юридическите лица, извършили ремонта или подобренията, в общ размер до две хиляди лева. В Закона за местните данъци и такси е предвидено да отпадне изискването за представяне на удостоверението по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, тъй като Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя достъп до информационната система на кадастъра на органите, които въвеждат обектите в експлоатация, за извършване на служебна проверка. Във връзка с констатирани проблеми при определяне на данъка при придобиване на моторни превозни средства се предлага допълнение на случаите, при които не се дължи посоченият данък. С включване на случаите на прекратена регистрация на основание износ или тотална щета се цели еднозначното определяне на случаите на прекратена регистрация, при които не би следвало да бъде подновена регистрацията на моторното превозно средство, като изключението се прилага само, в случай че няма последваща регистрация. По Закона за счетоводството предложенията са редакционни и се налагат с цел пълно съответствие с европейското законодателство, в частност с Директива 2014/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, както и във връзка с промяната

Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. След провелата се дискусия членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати: 14 гласа „за“, без „против“ и 7 „въздържал се“, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, № 002-01-57, внесен от Министерския съвет на 27.10.2020 г.“

моля за процедура съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в залата да бъде допусната госпожа Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите. По предходната точка беше допусната Росица Велкова – заместник-министър на финансите.

Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 4 ноември 2020 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 002-01-57. На заседанието присъстваха: Росица Велкова – заместник-министър на финансите, и Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите. Законопроектът бе представен от госпожа Велкова.

свързани с ДДС, приложими при доставките на стоки и услуги и дистанционните продажби на стоки, и на Директива (ЕС) 2019/1995 на Съвета относно дистанционните продажби и някои вътрешни доставки на стоки. Измененията на чл. 118 целят облекчаване на бизнеса при прилагането на законовите и подзаконовите изисквания за отчитане на продажбите в търговските обекти чрез намаляване на административната тежест, свързана с изпълнението на изискванията за работа на СУПТО. В преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта се предлагат промени в редица данъчни закони, които са свързани с удължаване срока на някои данъчни облекчения и изравняване на данъчното третиране на едни и същи видове доход, прецизиране на разпоредби с цел усъвършенстване на данъчното законодателство и редакционни промени във връзка с възникналите затруднения при практическото прилагане на някои разпоредби. По Закона за акцизите и данъчните складове е необходимо допълване на действащата правна уредба, като: ясно се регламентира процедурата по издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител; прецизиране на правната норма за определяне на последния данъчен период при прекратяване на лиценз/регистрация; необходимост от намаляване на административната тежест и създаване на възможност икономическите оператори да използват една банкова сметка за погасяване на задълженията си за акциз; необходимост от ясно определяне на лицето, което подлежи на регистрация, за целите на акцизното законодателство; създаване на възможност за лицензираните складодържатели, които нямат задължения, да получат разрешение да превишават предоставеното обезпечение за данъчния склад; регламентиране на реда за удостоверяване място на доставка и произхода на горивата. По Закона за корпоративното подоходно облагане: удължава се срокът на действие на данъчното облекчение, представляващо минимална помощ по ЗКПО; променя се срокът за деклариране на дължимите авансови вноски за корпоративен данък за съответната година; уеднаквява се данъчното третиране на едни и същи доходи от финансови инструменти, от които произлизат в зависимост от това дали се търгуват на регулиран пазар или пазар на растеж. По Закона за данъците върху доходите на физическите лица създават: прецизирани правила, касаещи задължението на физическите лица да издават документи, когато извършват стопанска дейност или получават доходи от наем. Във връзка със създаването на пазар на растеж е необходимо да се постигне еднакво данъчно третиране на доходите от облигации и финансови инструменти, търгуване на регулиран пазар и на пазар за растеж. Синхронизират се разпоредбите на Закона с тези на Закона за защита на личните данни. По Закона за местните данъци и такси: за целите на данъка върху недвижимите имоти, завършването на сграда или части от нея да се установява освен с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за устройство на територията, и с представяне на удостоверение по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър. Предложените в Законопроекта промени не предвиждат създаването на регулаторни режими и нови регистри. Към Законопроекта е приложена Предварителна оценка на въздействието, както и изискващите се по чл. 76 от Правилника за организацията и последвалата дискусия народният представител Христо Проданов изрази становище, че продължава порочната практика през един данъчен закон да се променят и всички останали. По този начин промените, които са приемливи за народните представители от парламентарната група на „БСП за България“, не могат да получат подкрепа. Народният представител Адлен Шевкед изрази становище за некоректност в приходната част на програмния бюджет за 2022 г. поради значително по-ниската база на реализиран данък върху печалбата през 2020 г. Тя постави и въпроси във връзка с данъчните облекчения при периферните устройства на СУПТО.

на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 002-01-57, внесен от Министерския съвет на 27 октомври 2020 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Кънев.

На свое извънредно заседание, проведено на 3 ноември 2020 г. Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата обсъди Законопроект за изменение и допълнение

Законопроектът беше представен от госпожа Росица Велкова – заместник-министър на финансите, която запозна народните представители с основните промени. Законопроектът има за цел въвеждането в националното законодателство на разпоредбите на Директива

следва да въведат изискванията на директивите най-късно до 30 юни 2021 г., като въведат правила за вътреобщностни дистанционни продажби на стоки; за дистанционни продажби на стоки внасяни от трети страни или територии; за вътрешни дистанционни продажби; за доставки, улеснявани от лице, което управлява електронен интерфейс. Предлагат се промени отнасящи се до софтуерите за управление на продажбите в търговските обекти, а именно да се запази използването им, но като доброволна мярка и възможност за избор от търговеца, а не като задължение, като се предвиждат редица стимули и облекчения за ползващите софтуера търговци. В Преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта са инициирани промени в редица нормативни актове – Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за местните данъци и такси, Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Промените в Закона за акцизите и данъчните складове касаят намаляване на административната тежест за икономическите оператори, както и промени от правно-технически характер. По отношение на Закона за корпоративното подоходно облагане се предлага удължаване до до 31 декември 2023 г. на срока на действие на действащото данъчно облекчение за извършване на производствена дейност в общини с безработица, по-висока от средната за страната, както и удължаване на срока за извършване на инвестиция на преотстъпения данък при прилагане на държавната помощ за земеделски стопани. На второ място се прави предложение за изменение в срока за деклариране и внасяне на годишните данъци по реда на ЗКПО от 31 март на 30 юни, като се въвежда и начална дата 1 март. В тази връзка и с цел синхронизация на разпоредбите в закона се предлагат и промени свързани с авансовото облагане с корпоративен данък, така че съответните разпоредби да са съвместими с новия срок за деклариране и плащане на годишния корпоративен данък. Закона за данъците върху доходите на физическите лица е направена промяна във връзка с по-ясни правила, касаещи задължението на физическите лица да издават документи, когато извършват стопанска дейност или получават доходи от наем. По отношение на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличен търговец или физически лица, регистрирани като земеделски стопани, избрали доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа, се прави предложение те да подават годишна данъчна декларация за доходите си от стопанска дейност в периода от 1 март до 30 юни. Предлага се въвеждането на нов вид облекчение за лицата при ползване на услуги за ремонтни дейности с цел намаляване дела на сивата икономика и предотвратяване на възможностите за укриване на обороти и приходи от лицата, извършващи ремонтни дейности. В Закона за местните данъци и такси за целите на данъка върху недвижимите имоти се предлага да отпадне изискването за представяне на предвиденото в закона удостоверение по Закона за кадастъра и имотния регистър, свързано с установяване завършването на сграда или част от нея, както и отпадане на данъка при придобиване на моторни превозни средства при прекратена регистрация на основание износ или тотална щета.

което да бъде внесено между двете четения. След направеното обсъждане и проведеното гласуване с 9 гласа „за“, 7 гласа „против“ и без „въздържал се“ Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 002-01-57, внесен от Министерския съвет на 27 октомври Благодаря, уважаеми господин Николов. Следващият доклад е на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Да. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 002-01-57, внесен от Министерския съвет На редовно заседание, проведено на 29 октомври 2020 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 002-01-57, внесен от Министерския съвет на 27 октомври 2020 г. От името на вносителя Законопроектът бе представен от госпожа Петя Копчева – началник-отдел в дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите, която постави акцент върху промените, направени с Преходните и заключителните разпоредби в Закона за местните данъци и такси. Една от промените е свързана с предвиденото в Закона изискване за целите на данъка върху недвижимите имоти, завършването на сграда или на части от нея да се установява, освен с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за устройство на територията, и с представянето на удостоверение по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър. С промяната се предлага да отпадне изискването за представяне на удостоверението по реда на Предложението е свързано с промяна в съответната разпоредба на Закона за кадастъра и имотния регистър през 2019 г., съгласно която отпада изискването при въвеждане на строежите в експлоатация собственикът, съответно възложителят, да представя издадено от Агенцията по геодезия, картография и кадастър удостоверение, че данните, подлежащи на отразяване, са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри. Вместо това Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя достъп до информационната система на кадастъра на органите, които въвеждат обектите в експлоатация, за извършване на служебна проверка относно наличието им в кадастралната карта и кадастралните регистри. В тази връзка за удостоверяване завършването на сграда или част от нея е достатъчно удостоверението за въвеждане в експлоатация или разрешението за ползване, тъй като преди неговото издаване органите, които въвеждат строежа в експлоатация, са длъжни да извършат служебна проверка в информационната система на По този начин ще се постигне намаляване на административната тежест за данъчно задължените лица и администрацията, както и ще се повиши качеството на услугите и дейностите, предоставяни в процеса на административното обслужване. На следващо място и във връзка с констатирани проблеми при определяне на данъка при придобиване на моторни превозни средства се предлага допълнение на случаите, при които не се дължи посоченият данък. С включване на случаите на прекратена регистрация на основание износ или тотална щета се цели еднозначното определяне на случаите на прекратена регистрация, в които не би следвало да бъде подновена регистрацията на моторното превозно средство. С цел предотвратяване избягването на това условие изрично е посочено, че изключението от облагане се прилага само в случай че няма последваща регистрация на моторното превозно средство от нов приобретател в страната. По този начин се цели, от една страна, изключване от облагане на случаите, в които няма последваща регистрация на моторното превозно средство, а от друга, предотвратяване на заобикалянето на законовите разпоредби и избягването на плащането на данък при придобиване на моторни превозни средства. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 10 гласа „за“, без „против“ и 5 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 002-01-

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще започна с това, че наистина в Закона за изменение и допълнение на Закона за ДДС основно се имплементират промени в няколко евродирективи, които касаят дистанционното предлагане на стоки и услуги. Разбира се, има промени и на другите данъчни закони, което е стандартна практика при приемането на държавния бюджет в края на годината. В Законопроекта обаче има и промени, които не касаят нито държавния бюджет, съответно събираемостта на данъците, нито директивите на Европейския съюз. В него има някои промени, които ние периодично сме отхвърляли, имам предвид нашата парламентарна група, през последните две години, а периодично Министерството на финансите силово се е опитвало да ги наложи на българските търговци на дребно. За какво става дума? Става дума за така наречената СУПТО регулация, тоест за софтуера за управление на продажбите в търговските обекти. Може би много от Вас си спомнят – това е една сага, която продължава вече две години с много законодателни инициативи в Народното събрание от страна на Министерството на финансите и на НАП, с много протести от страна на търговците на дребно, включително с несъгласие от страна и на софтуерните фирми. Слава богу, в края на месец юли, когато беше направена рокада в ръководството на Министерството на финансите и господин Горанов си тръгна, министър на финансите стана господин Ананиев, позицията на Министерството на финансите се промени, а именно пълното премахване на текущата СУПТО регулация. Това беше и едно от първите изявления или изказвания на новия министър на финансите, който в края на юли или началото на август заяви, че ще бъдат направени съответните промени в Наредба N-19 и в Закона за ДДС, за да може да се успокои секторът, тъй като тези промени, както казах, не се приемаха от нито една от страните. трябва да признаем, че в първоначалния Законопроект за изменение на Закона за ДДС, който беше представен за обществено обсъждане в края на август, началото на септември, тези промени бяха заложени и тази регулация отпадаше. И те бяха приветствани от всички страни в обществената дискусия, която се състоя. Само че

Тоест какво се получава? Ако досега държавата действаше на принципа на тоягата – силово, мачкайки малките фирми, първо им наложи промяна на касовите апарати, а след това промяна и на софтуера, сега минаваме към друга фаза на този процес – сега на тези фирми, които се съгласят да ползват новия софтуер, или вече го ползват, ще им дадем привилегии, тоест минаваме към фазата на моркова. На първо място, трябва да заявя, че тези промени, които се предлагат, са дискриминационни. Защо? Няма логическо обяснение, че на едни фирми, които ползват новия софтуер, ще им се полага данъчно облекчение, като например по-бързо възстановяване на ДДС, по-висока ставка за амортизация на софтуера и хардуера, включително при първо нарушение при неиздаване на касов бон те няма да бъдат затваряни. Всичко това не се отнася за търговците на дребно, които ползват касови апарати, които ползват друг софтуер, който също е лицензиран, който също се приема от НАП. Отделно, какво става с предприятия, фирми, които не ползват касови апарати, на които разплащанията им са само по банков път? Тук става дума за големи предприятия и заводи. Те също са редовни данъкоплатци, изпълняват всички закони, плащат си данъците, а в крайна сметка не попадат под тези благоприятни условия, които се осигуряват на определени фирми. И в крайна сметка излиза така, че уж всички са равни пред Закона, ама май едните са по-равни от другите. За нас това не само е неприемливо,

направо ни се обърнаха езиците да обясняваме, че това, което се предложи тогава от госпожа Менда Стоянова и група народни представители като промяна в Закона за данъка върху добавената стойност, с въвеждането на един неясен, объркан софтуер, с един софтуер, който искаше да сложи който искаше да сложи общ знаменател върху всички различни видове бизнес в страната. Ние казахме, че това е въвеждането на една регулация, която само затормозява нормалното развитие на българския бизнес и че тя няма да допринесе по никакъв начин за подобряване на събираемостта на приходите в държавния бюджет. Това трябва много ясно да се чуе, защото тогава ни беше обяснявано, че този софтуер ще реши всички проблеми на държавната хазна и че ще изсветли българския бизнес. Къде отидоха сега тези обяснения и защити на същите тези хора, които седят в тази зала? С тази С тази промяна, която сега се предлага от тях, ще се подобри ли събираемостта? Задайте им тези въпроси. Те трябва да отговорят на това. Освен това, така ли се променя регулирането на българския бизнес – днес едно, утре друго? В крайна сметка българският бизнес не са циркови артисти. За тези две години бизнесът изхарчи милиони левове, за да преоборудва своите информационни системи, за да сложи нови касови апарати, за да отговори на тези безумни изисквания, които поставиха управляващите към тях. И сега им се казва: ами, ако искате, не го правете. А кой ще ги компенсира за тези разходи? Моля Ви, задайте тези въпроси на управляващите, защото това е начинът, по който се управлява българската икономика в техните ръце. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Данчев. Друга реплика има ли? Не виждам. Господин Тишев, господин Данчев изрази по същество съгласие с Вашето виждане, но имате право на дуплика. Заповядайте. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Данчев, приемам Вашата реплика. Може би пропуснах да кажа, че наистина преди година и половина имахме един много голям дебат тук, в Народното събрание. Тогава, ако не ме лъже тези промени, чрезвичайно между първо и второ четене бяха вкарани в Закона за митниците. Тогава влязохме в спор, разбира се, и с госпожа Менда Стоянова, защото освен всичко друго пропуснах да кажа, че те, освен че са дискриминационни, тогава бяха и лобистки, защото тези промени касаеха само малките търговци на дребно, а големите вериги – няма да споменавам имена, за търговия на дребно не бяха засегнати от системата на разплащане и отчитане на оборотите, не беше страна в тези промени. От една страна, лобистки промени, от друга – в момента вече се включва и дискриминационен елемент.

за последните две години има десет поправки в български закони, касаещи тази материя. Въпреки всичко, въпреки изявената добра воля – говоря на министъра на финансите, който заяви, че всичко това ще бъде отменено и наистина в първоначалния законопроект имаше такива текстове, тоест текстове, които касаеха СУПТО регулацията, бяха отменени. Ние пак се връщаме към първа фаза. Въпреки големите протести, въпреки това, че и браншовите организации на дребни търговци – обърнете внимание, за които това би трябвало да е нещо положително, защото те ще си продават софтуера, и се обявиха против, тъй като законодателството така е променено, че става прекалено неясно, включително от гледна точка на контролните функции на данъчната администрация. Благодаря.

Уважаеми господин Заместник-председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Заместник-министър, днес гледаме промените в Закона за данък върху добавената стойност и чрез него гледаме абсолютно всички данъчни проблеми при бюджета за следващата фискална година. Ние от парламентарната група на Прогресивните социалисти няма как да подкрепим тези промени основно защото преди една седмица внесохме промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с които се въвежда един вид необлагаем минимум за всички, които работят на минимална работна заплата, дава им се възможност в началото на следваща фискална година да си възстановят авансово удържания данък върху доходите само от трудови възнаграждения. Смятаме, че с този закон можеше да бъде гледано и нашето предложение. Ние ще направим предложение между първо и второ четене. На първо четене няма как да подкрепим

Благодаря, господин Председател, че този път ме видяхте. Да, предложеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ДДС е част от бюджетната процедура. Това е практика, но в случая начинът, по който се внася този законопроект, е лоша практика – така нареченият пакет данъчни закони, който се внася в нарушение на Закона за нормативните актове. Всяка година от тази трибуна го заявяваме – недопустимо е в един законопроект да бъдат променяни още пет-шест други, които нямат нищо общо с основния Законопроект. Това е Вашата лоша практика. Смятам, че ще бъде за последна година така. По същество – по внесения Законопроект. По отношение на Закона за данък добавена стойност – да, въвеждат се разпоредбите на Директива. Тук колегите говориха за отменените разпоредби на чл. 118 за въвеждането на системите за управление на продажбите. Една агония две години. Ние предупредихме за нея. Няма да повтарям всичко, което беше казано, но дебело ще подчертая отново лошата практика, по която беше въведена тази промяна, с поправка между двете четения – в Закона за митниците се промени Законът за данък върху добавената стойност. Ето го резултата от лошия начин, по който правим законодателство. Нещо, което е задължително в момента да го имаме, това също го изисква Законът за нормативните актове – да имаме последваща оценка на въздействието на тези текстове, които в момента променяме. Такава последваща оценка, за съжаление, обаче липсва. Смятам, че вносителите трябва да направят такава и да запознаят народните представители, българските граждани, какво струваше това на българския бизнес и на българските граждани. По отношение на другите законопроекти, внесени набързо, вярно, няма сериозни промени. Но аз съм изненадан от промяната в срока за внасяне на годишни данъчни декларации и отчетите на дружествата и на едноличните търговци. Не мога да разбера и не приемам мотива – бизнесът така искал. Тридесет години в тази държава по този начин – това бяха сроковете за деклариране на годишните данъци и внасяне на годишните отчети – с един мотив „така поиска бизнесът“. Той бизнесът иска много неща, включително не искаше и системите за управление на приходите, но Вие ги наложихте. Неразбираемо е за мен. В тази промяна липсва и изискуемата оценка на въздействието. Няма я. Този текст просто е пропуснат. Опорочен е процесът на бюджетна процедура, защото Законът беше внесен набързо, без възможности за запознаване и обсъждане. Това го казахме и в Комисията. Лично аз няма да го подкрепя, предполагам, че и колегите. Той с нищо не подпомага процеса и не осветлява работата на българския бизнес. Не осигурява така необходимите приходи, които трябва да влизат в бюджета, защото промените, които бяха правени и които днес отменяте в чл. 118, бяха с мотивите, че това ще донесе повече приходи в бюджета и ще намали неотчетените приходи. Как така две години? Какво се случваше с тези приходи, като не беше въведена системата за управление на приходите? Какво правим с хората, които дадоха стотици левове, а в национален мащаб сигурно милиони, за да въвеждат тези системи? Подхвърляме им, виждате ли, две облекчения. Този, който наруши Закона, няма да бъде запечатван. Смятам, че това е смешно. Това е несериозно като предложение и ние като народни представители да го гласуваме. Какво казваме ние днес тук: този, който нарушава Закона, няма да бъде санкциониран, защото извиняваме му се, че е въвел система за управление на приходите.

Учудвам се, господин Председател, защо няма от дясната ми страна изказвания, условие че по предната точка някои от колегите бяха похвалени от мен, но, надявам се, че ще има време един неспециалист, но народен представител да изрази отношение по тази точка. Искам да Ви обърна внимание, уважаеми колеги, към нещо малко по-далечно, но което има пряко отношение към разглежданата тема – брутният вътрешен продукт. Знаем, че всички приходи и разходи в държавата се разработват в бюджетите, стъпвайки именно на брутния вътрешен продукт. За следващата година той е малко над 124 милиарда. Имам два въпроса. Първият: ако брутният вътрешен продукт реално се окаже по- нисък – например 100 милиарда – нещо, което се очаква в днешната пандемия, какво правим? Вторият: имаме ли механизми за компенсиране на загубите при евентуално неизпълнение на разчетения брутен вътрешен продукт? Не очаквам сега и веднага отговорите. Какъв извод можем да направим? Изпълнението на брутния вътрешен продукт не може да бъде гарантирано без промени в данъчното законодателство, което ние като народни представители трябва да предвидим между първо и второ гласуване, включително и в Закона за данък върху добавената стойност. Нещо, което ние трябва много сериозно да обмислим и евентуално да предложим между първо и второ гласуване. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Найденова. Има ли

Ще подложа на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 002-01-57, внесен от Министерския съвет. Гласували

Благодаря, уважаеми господин Председател! „Доклад относно Общ законопроект № 053-03-43, внесен на 1 септември 2020 г. на на приетите на 22 юли 2020 г. на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 002-01-26, внесен от Министерския съвет на 6 юли 2020 г., и Законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 054-01-67, 054-01-67, внесен от Валери Симеонов Симеонов и група народни представители на 10 юли 2020 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.“

„§ 1. В чл. 4 се създава ал. 4: „(4) Устният превод и тълкуването може да се извършат и чрез видеоконференция, като преводачът или тълковникът присъстват в съдебната зала на съда, в който се провежда съдебното заседание, освен ако конкретните обстоятелства не налагат тяхното присъствие при изслушваното лице.“

участва в съдебно заседание чрез видеоконференция, когато тя не е в състояние да се яви непосредствено пред съда. (2) При видеоконференцията страната присъства в специално оборудвано за видеоконференции помещение в районен съд,

за спазването на техническите изисквания за извършване на процесуални действия в електронна форма и начините на извършването им, предвидени в глава осемнадесета „а“ на Закона за съдебната власт; 2. използваната комуникационна връзка да позволява едновременното предаване и приемане на образ и звук; 3. действия да се възприемат от всички участници в заседанието, намиращи се на различни места; 4. за извършването на запис от видеоконференцията.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, като в т. 1 думите „техен представител“ се заменят с „определен от тях служител“.

„Събиране на доказателства чрез видеоконференция Чл. 156а. (1) Събиране на доказателства чрез видеоконференция може да стане по искане на страна, а при изслушване на вещо лице и служебно от съда. (2) Разпит на свидетел и обяснения на страна чрез видеоконференция са допустими, когато не са в състояние да се явят непосредствено пред съда по делото и се намират извън съдебния район на районния съд, чието седалище съвпада със седалището на съда по делото. (3) Изслушване на вещо лице чрез видеоконференция е допустимо, когато поради служебна ангажираност или други обективни обстоятелства, вещото лице не може да се яви пред съда по делото и се намира извън съдебния район на районния съд, чието седалище съвпада със седалището на съда по делото. (4) Съдът определя датата и часа на провеждане на заседанието, в което ще се използва видеоконференция, след проверка на възможността за провеждането й с най-близкия районен съд по мястото на пребиваване на страната, свидетеля или вещото лице, съответно в мястото за лишаване от свобода или ареста, където се намира лицето. (5) Свидетелите, страните и вещите лица, чиито изявления ще бъдат изслушани чрез видеоконференцията, се призовават за датата и часа на съдебното заседание, като им се указва съдът, в който следва да се явят, съответно мястото за лишаване от свобода или ареста, където ще се използва видеоконференцията. (6) Самоличността на лицето, което участва чрез видеоконференция, се проверява от служителя по чл. 150, ал. 3, който присъства на видеоконференцията. (7) Преводачът или тълковникът присъстват в съдебната зала на съда, в който се провежда съдебното заседание, освен ако конкретните обстоятелства не налагат тяхното присъствие при изслушваното лице.“

прекратете гласуването. Гласували

Създава се чл. 428а със следното съдържание: „Процедура по доброволно изпълнение Чл. 428а. (1) За парични вземания, за които не е издаден изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение, съдебният изпълнител може по искане на кредитор да пристъпи към процедура за доброволно им събиране. (2) Искането се подава до съдебния изпълнител по постоянния или настоящия адрес или седалището на длъжника и съдържа: 1. основанието и размера на вземането, а при периодични плащания – и периода, за който се отнася; 2. името, постоянния или настоящия адрес или седалището на длъжника; 3. възможност за разсрочено плащане – по преценка на кредитора; 4. копие от документа, удостоверяващ вземането, ако има такъв. Искането може да бъде подадено и по електронен път, ако е подписано

или настоящия адрес или седалището на кредитора; 2. основанието и размера на вземането, а при периодични плащания – и периода, за който се отнася; 3. банковата сметка, по която длъжникът може да плати задължението си; си; 4. уведомление по ясен и разбираем начин, че длъжникът не е осъден и може да плати доброволно, ако признава задължението; 5. предупреждение, че при неизпълнение кредиторът може да упражни правата си по съдебен ред, което може да доведе до заплащане на съдебни разноски от длъжника; 6. копие от документа, удостоверяващ вземането, в случаите, когато е представен такъв. (4) Когато в искането по ал. 2 кредиторът е предвидил възможност за разсрочено плащане съдебният изпълнител го предлага на длъжника. (5) В двумесечен срок от връчване на поканата по ал. 3 съдебният изпълнител може да проведе срещи и разговори с длъжника, както и да изпрати писмо със съдържанието по ал. 3. (6) При упражняване на правомощията по ал. 3, 4 и 5 съдебният изпълнител е длъжен да спазва закона, добрите нрави и съответните етични правила. (7) Всички разноски по процедурата се заплащат предварително от кредитора с изключение на тези по ал. 8 и са за негова сметка. Тези разноски не могат да бъдат претендирани от кредитора спрямо длъжника, ако предяви правата си по съдебен ред. (8) При пълно или частично събиране на вземането кредиторът дължи възнаграждение на частния съдебен изпълнител в размер на договореното помежду им, но не по-малко от една десета от събраната сума. За държавните съдебни изпълнители при събиране на вземането кредиторът дължи държавна такса в размер на една десета от събраната сума. (9) Процедурата се прекратява, когато: 1. длъжникът писмено оспори вземането или 2.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Аз ще представя мотивите към нашето предложение. С предложените промени са прецизира предложението по вносител, осигурява се по-голяма защита на длъжника и повече яснота за правомощията на съдебния изпълнител. Критики, които бяха отправени при първото четене на на Законопроекта. Предлага се да се даде възможност на кредитора да предвиди в искането до съдебния изпълнител задължението да бъде разсрочено, като в този случай съдебният изпълнител се задължава да отправи такова предложение до длъжника. Това съответно ще допринесе за разширяване на възможностите за уреждане на отношенията между кредитора и длъжника и за постигане на доброволно изпълнение, каквато е и целта на предлаганата разпоредба в Предлага се поканата за доброволно изпълнение да отговаря на определени технически изисквания именно да бъде с еднакъв по вид формат и размер шрифт – не по-малко от 12, което ще защити в по-голяма степен интересите на длъжника. Всъщност изискване, което се съдържа в Закона за потребителския кредит и в Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители и което всъщност не се съдържа нито към момента по отношение на заповедите за изпълнение, заповедите за незабавно изпълнение, нотариалните покани и всякакви други покани, които кредиторът може да изпраща до длъжника. Със същата цел се предвижда в поканата да се съдържа предупреждение, че при неизпълнение и упражняване от кредитора на правата му по съдебен ред може да се стигне до заплащане на съдебни разноски от длъжника. По този начин длъжникът на практика е предупреден за това, че ако това задължение действително съществува и той го признава, е по-добре да изпълни доброволно, отколкото да върви в посока на принудително изпълнение, съответно след съдебен процес, който съдебен процес ще го натовари респективно със заплащането на съдебни такси, от една страна, и, от друга страна, евентуално заплащане на адвокатския хонорар на ищеца. Изрично се регламентират действията, които може да предприеме съдебният изпълнител, а именно в двумесечен срок от връчване на поканата да проведе срещи и разговори с длъжника, както и да изпрати писмо със съдържанието на поканата. Това на практика също е в отговор на критиките, които бяха отправени между първо и второ четене, че няма ясна регламентация какво прави съдебният изпълнител в тази процедура, какви действия може да извършва и какви да не извършва. Правя също така важното уточнение, че всички разноски по процедурата се заплащат предварително от кредитора и са за негова сметка с изключение на възнаграждението по ал. 8 – тези разноски не могат да бъдат претендирани от кредитора спрямо длъжника, ако предяви правата си по съдебен ред. Това правило всъщност в максимална степен защитава интересите на длъжника и практически каквито и разноски на практика да направи кредитора – събиране на вземането си, те няма да могат да бъдат предявявани в един бъдещ исков процес, който той би организирал, ако длъжникът не признае вземането, като заяви, че не дължи. За съжаление в Правна комисия на практика ние почти не обсъждахме тези предложения. И тези подобрения в текста практически второто четене се превърна във второ първо четене на Законопроекта и отново на практика се върнахме към принципните положения. Принципните положения се изчерпват основно с още една възможност, която се дава за доброволно уреждане на спорове към тези, които съществуват и към момента. Възможност, която съществува в много европейски държави – Франция, Белгия, Австрия, Нидерландия, а и доста по-близки и Румъния, Сърбия. Така че не виждам никакъв проблем това да бъде въведено и тук, още повече че имам една съответна препоръка на Съвета на Европа в тази Има подобно ... в решение на Министерския съвет, свързано с инвестиционната политика, така че в тази връзка една такава стъпка би била в унисон с тези решения и с цялостната политика за разтоварване на съдебната система, разтоварване на съдилищата. Има положителни становища на Софийския районен съд, на Апелативен съд – Бургас, на Окръжен съд – Варна. Няма да изброявам всички съдилища, от които са постъпили положителни становища, че тази промяна и това предложение ще разтовари и без това претоварената към този момент съдебна система. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Митев, заковахте точно петте минути. Реплики има ли? Не виждам желаещи за реплики. Други изказвания по § 11? Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ние ще гласуваме „против“ това предложение с няколко солидни аргумента. Между другото сходни бяха изразени от Омбудсмана на Република Съдебните изпълнители, колеги, са носители на публично-правни функции. Те имат такъв характер, такава е тяхната природа – съдебните изпълнители не могат и не бива да се намесват в частно-правни отношения. Това нарушава и законови положения, според нас и някои конституционни текстове, защото това представлява и прецедент. Представете си, че утре дадем възможност по същата логика на прокурори да дават частни консултации, после същият този прокурор преследва своя клиент, който преди това му е плащал. Това е конфликт – определен. Сега може да попаднем в същата хипотеза. Един частен съдебен изпълнител или държавен съдебен изпълнител е нает на частно да събира извънсъдебно дългове и после става страна по същото производство. Как ще гарантираме, че съдебният изпълнител е безпристрастен? На следващо място, според нас това ще деинституционализира фигурата на частния съдебен изпълнител – това крие риск за цялото изпълнително производство. Според чл. 56 и чл. 117 от Конституцията на Република България гражданите имат право на защита и съдебната власт защитава техните законни интереси. Когато имаме принудително изпълнение, пътят на защита на длъжника е ясен. Тук не е ясен. Той не е регламентиран как ще се защитава длъжникът в една такава процедура. Затова и според нас неговите права биха били нарушени. Позоваването на някакви европейски практики според нас не е коректно. Държа да кажа извънсъдебното решаване на такива спорове, според нас принадлежи на адвокатурата, медиацията принадлежи на адвокатите – тя не принадлежи на съдебните изпълнители. Длъжниците и въобще гражданите биха били въведени в едно заблуждение, защото терминът, който се използва в настоящия законопроект, е покана за доброволно изпълнение. С абсолютно същата покана за доброволно изпълнение започва и принудителното изпълнение – между двата термина няма разлика. Как гражданите, които не са добре правно информирани, ще различат в коя роля действа съдебният изпълнител – като носител на публична власт, като нает по частно-правни отношения, кога точно действа? И то в една ситуация, в която се задава криза – несъмнено длъжниците ще станат повече. Това ще доведе до много вреди за тях. И тук в дебата в Правната комисия се намеси и въпросът с колекторските фирми, които навярно са един проблем в нашето правно пространство един субект, който работи в правен вакуум. Но държа да подчертая, че този субект ще продължи да работи в същия правен вакуум, защото настоящият законопроект не урежда по никакъв начин неговата дейност. Ако ние искаме да уредим този конфликт – ние с колегите от БСП сме склонни да предложим решения в тази посока, пак казвам, може би адвокатурата, медиацията е решение и уреждане на дейността на тези колекторски фирми, защото няколко пъти се подчерта от страна на представителите на ЧСИ и от страна на вносителите, че е ставало дума, видите ли, за мултимилионен бизнес. И да става въпрос за такъв, не е работа на Народното събрание да вземе бизнеса на някой, да го даде на някой друг и да ставаме посредници в такива отношения. Затова нашата позиция по настоящите текстове ще бъде „против“, но предложенията, направени между първо и второ четене, не променят това с нищо, с абсолютно нищо. Те няма да променят нито процедурата, нито ще дадат някаква сигурна защита за интересите на длъжника. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря Ви, господин Божанков. Има ли реплики към изказването на господин Божанков? Не виждам. Други изказвания? Госпожо Александрова, заповядайте. редакция – пропуснато е в хода на работата. Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 11 и предлага да бъде отхвърлен, е пропуснала да запише. И да ми позволите, преди да закриете дебата, да изчета параграфа по вносител, тъй като той също не е подкрепен и следва да бъде изчетен в залата, от трибуната. Не знам доколко има смисъл да го четете. Още повече че не виждам никакъв смисъл в това, след като Комисията не подкрепя текста, да се добави „предлага да бъде отхвърлен“.

„Процедура по доброволно изпълнение Чл. 428а. (1) За парични вземания, за които не е издаден изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение, съдебният изпълнител може по искане на кредитор да пристъпи към процедура за доброволното им събиране. (2) Искането се подава до съдебния изпълнител по постоянния или настоящия адрес или седалището на длъжника и съдържа: 1. основанието и размера на вземането, а при периодични плащания – и периода, за който то се отнася; 2. името, постоянния или настоящия адрес или седалището на длъжника; 3. копие от документа, удостоверяващ вземането ако има такъв. Искането може да бъде подадено и по електронен път, ако е подписано с квалифициран електронен подпис. (3) След получаване на искането съдебният изпълнител е длъжен да изпрати покана за доброволно изпълнение до длъжника, която съдържа: 1. името и постоянния или настоящия адрес или седалището на кредитора; 2. основанието и размера на вземането, а при периодични плащания – и периода, за който се отнася; 3. банковата сметка, по която длъжникът може да плати задължението си; 4. уведомление, че длъжникът не е осъден и може да плати доброволно в 14-дневен срок, ако признава задължението; 5. предупреждение, че при неизпълнение кредиторът може да упражни правата си по съдебен ред; 6. копие от документа, удостоверяващ вземането, в случаите, когато е представен такъв. (4) Ако длъжникът не е изпълнил задължението си в срока по ал. 3, съдебният изпълнител може да проведе срещи с него, както и да изпрати нова покана за доброволно изпълнение със съдържанието по ал. 3. ал. 3. (5) При упражняване на правомощията по ал. 3 и 4 съдебният изпълнител е длъжен да спазва закона, добрите нрави и съответните етични правила. (6) Процедурата се прекратява, когато: 1. длъжникът писмено оспори вземането или 2. са изтекли два месеца от връчване на поканата за доброволно изпълнение, без да са постъпили плащания. (7) При пълно или частично събиране на вземането кредиторът дължи възнаграждение на частния съдебния изпълнител в размер на договореното помежду им, но не по-малко от една десета от събраната сума. За държавните съдебни изпълнители при събиране на вземането кредиторът дължи държавна такса в размер на една десета от събраната сума.“

Заемете си местата и се обърнете напред, ако обичате! Без цинични, знаци, ако обичате, господин Иванов! Как да тълкуваме това нещо? Намирате се в Народното събрание, много Ви моля! Какви са тези жестове, които ги показвате?

За съжаление, смисленото предложение на народния представител Христиан Митев не е прието. Подлагам на гласуване отхвърлянето на § 11 по предложение на Комисията. (Шум, реплики, Ще взема мерки срещу тези подвиквания в залата.

в залата. Гласували 97 народни представители: за 85, против 8, въздържали се 4. Предложението е прието. Параграф 11 е отхвърлен.

подразделение „Допълнителна разпоредба“ с нов § 1: „Допълнителна разпоредба § 1. „Видеоконференция“ по смисъла на този кодекс е комуникационна връзка чрез техническо средство за едновременно предаване и приемане на образ и звук между участници в процеса,

Гласували 96 народни представители: за 88, против 1, въздържали се 7. Параграфи 12 и 13 по вносител, които стават параграфи 11 и 12, са приети. „Заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на Закона. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 13, като т. 5 се изменя така: „5. В § 1 от Допълнителната разпоредба се създава т. 8: „8. „Видеоконференция“ е комуникационна връзка чрез техническо средство за едновременно предаване и приемане на образ и звук между участници в процеса, намиращи се на различни места, позволяваща записване и съхраняване на информацията на електронен носител.“

се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 65, ал. 3 се създава изречение трето: „Когато това няма да попречи за упражняване на правото на защита, с негово съгласие задържаният обвиняем може да участва в делото и чрез видеоконференция, като в този случай самоличността му се удостоверява от началника на затвора, началника на ареста или определен от тях служител.“ 2. В чл. 139 се създава ал. 11: „(11) Разпит на защитен свидетел може да се извърши и чрез видеоконференция.“

Очна ставка може да се направи и чрез видеоконференция, когато обвиняемият се намира извън пределите на страната и това няма да попречи за разкриване на обективната истина.“; б) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „Алинеи 1 - 3“ се заменят с „Алинеи 1 - 4“.

„Протоколи за действия по разследването, извършени чрез видеоконференция Чл. 236а. (1) За проведените действия по разследването чрез видеоконференция се изготвя протокол, в който се посочват данните по чл. 129, ал. 1 и се вписват данните на всички участници в действието в действието и на лицето, установило самоличността им. Протоколът се подписва от разследващия орган и от участниците, намиращи се при него. (2) За проведените действия по разследването чрез видеоконференция се изготвя видеозапис по реда на чл. 239 и 240, за което всички участници изрично се уведомяват.“ 7. В чл. 239: а) създава се нова ал. 2: „(2) Звукозаписът се изготвя върху електронен носител за еднократен запис, върху който се полагат подписите на органа на досъдебното производство и участниците, които се намират при него, и датата на проведеното действие по разследването.“; б) досегашните ал. 2 – 5 стават съответно ал. 3 – 6. – 6. 8. В чл. 439: а) създава се нова ал. 4: „(4) Когато това няма да попречи за упражняване на правото на защита, с негово съгласие осъденият може да участва в делото чрез видеоконференция, като в този случай като в този случай самоличността му се проверява от началника на затвора или определен от него служител.“; б) досегашната ал. 4 става ал. 5. 9. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създава ал. 5: „(5) „Видеоконференция“ по смисъла на този кодекс е комуникационна връзка чрез техническо средство за едновременно предаване и приемане на образ и звук между участници в процеса, намиращи се на различни места, позволяваща записване и съхраняване на информацията на електронен носител.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ Откривам разискванията по заглавието на раздела, както и по параграфи 14 и 15 по вносител. Има ли изказвания? Не виждам. Закривам разискванията и подлагам на гласуване заглавието на раздела,

изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Съобщения за парламентарен контрол на 6 ноември 2020 г., петък след приключване на законодателната част на заседанието. 1. Заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова ще отговори на три въпроса – от народните представители Джевдет Чакъров, и Христо Проданов, който има два въпроса. 2. Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева ще отговори на два въпроса – от народните представител Валери Жаблянов, Красимир Янков, Николай Иванов, Димитър Стоянов, Георги Андреев, Лало Кирилов и Чавдар Велинов; вторият въпрос е зададен от народните представители Антон Кутев и Жельо Бойчев. 3. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговаря на два въпроса – от народните представители Дора Янкова, Любомир Бонев и Теодора Халачева, и Кольо Милев, и на две питания – от народните представители Георги Свиленски, Манол Генов и Димитър Данчев, както и на народния представител Павел Шопов. 4. Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов ще отговори на два въпроса от народните представители Кольо Милев, и Евгени Будинов. 5. Министърът на околната среда и водите Емил Димитров ще отговаря на два въпроса – от народните представители Маноил Манев и Радостин Танев, вторият въпрос е от Георги Гьоков. 6. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на едно питане от народните представители Николай Иванов и Васил Антонов. На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали: - министърът на финансите Кирил Ананиев – на един въпрос от народния представител Николай Тишев и на един въпрос с писмен отговор от народния представител Лало Кирилов; министърът на труда и социалната политика Деница Сачева –на един въпрос от народните представители Веска Ненчева и Виолета Желева; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на един въпрос от народния представител Николай Иванов; министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева – на два въпроса с писмен отговор от народните представители Светла Бъчварова и Николай Пенев; вторият въпрос е от народния представител Румен Георгиев; - министърът на културата Боил Банов – на един въпрос от народния представител Теодора Халачева; министърът на младежта и спорта Красен Кралев – на един въпрос от народния представител Никола Динков; - министърът на вътрешните работи Христо Терзийски – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Явор Божанков; министърът на здравеопазването Костадин Ангелов – на един въпрос от народния представител Георги Гьоков и на един въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Гьоков; - министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на един въпрос с писмен отговор от народните представители Стефан Бурджев и Георги Стоилов. Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на: - един въпрос от народния представител Деан Станчев към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков; - един въпрос от народния представител Теодора Халачева към заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова; - един въпрос от народния представител Георги Михайлов към министъра на здравеопазването Костадин Ангелов. В заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на икономиката Лъчезар Борисов, министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, които във връзка с епидемията от от COVID-19 са поставени под карантина. Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието. Следващото заседание е утре, 6 ноември 2020 г., от 9,00 ч. в същата зала.